Уважаеми народни представители, моля да заемете местата си. Продължаваме разискванията си по Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. Само да Ви припомня. Бяха представени двата доклада на комисиите, след тях представител на вносителя ни запозна със законопроекта. Започнаха изказванията. Изказа се

Няма как да не подкрепя цялостния подход, който госпожа Павлова предложи тук за реформа във ВиК сектора. Този подход безспорно е необходим. Както коректно беше представена

са повече от потребни. Реформата в сектора е необходима. Потребностите са огромни. Състоянието на ВиК сектора е познато на всички ни. Днес

Това са промени, които сега приемаме извънредно – подчертавам, като пожарна команда, за да не се провалят напълно проектите за водна инфраструктура и страната ни да загуби милиони евро. „Милиони евро” е меко казано, десетки и стотици милиони евро от Европейския съюз, какъвто в момента е рискът, ако трябва да посочим, след близо четиригодишното управление на ВиК сектора

събрание – тази Водна стратегия, за която се вложиха немалко пари – милиони, не дава отговор, а поставя повече въпроси. Един от основните въпроси е липсата на субектност, на йерархичност. Отговорът, който се дава във ВиК сектора, в никакъв случай не е удовлетворителен, а напротив, е много притеснителен. Притеснителен е, защото на фона на огромните потребности, които разбрахме предходната седмица, когато изслушахме изработващите в момента регионалните генерални планове – така наречените мастерпланове, е видно, че ако досега правехме разчети за необходими 6-7 млрд. евро инвестиции във ВиК сектора, те се оказват много повече. Като основни източници за финансиране на ВиК сектора във Водната стратегия се посочват фондовете от Европейския съюз. Другата компонента, която се предвижда, е чрез промяна на цената на водната услуга. И тогава, и днес

фондове можем да получим, особено през следващия период, само за извършени реформи. Ще бъда и по-конкретен. В края на месец март 2009 г. по време на управлението на така наречената тройна коалиция

Това щеше да изясни въпроса дали направените разходи за плащане на ДДС по време на строителството ще бъдат признати съгласно българското законодателство за възстановим данък или за така наречения „данъчен кредит”, или ще трябва да бъдат възстановявани от еврофондовете. С този Законопроект за изменение и допълнение създадохме механизми за преминаване на собствеността на ВиК дружествата към държавата и общините, както коректно беше посочено от господин Михалевски. Предвидени бяха срокове, започна подготовка за самото прехвърляне на собствеността. За съжаление, управляващите сектора в предходните години не развиха реформата. Хвърлиха се, както преди малко посочих, милиони лева за писане на нови водни стратегии и законопроекти, но до съществен резултат не се стигна.

Единият от проектите е за община Асеновград, другите два проекта са за градовете Добрич и Пловдив. В това писмо Европейската комисия посочва, че ДДС не би бил възстановим. Това поставя в изключително тежка ситуация и пред огромен риск средствата да бъдат загубени, на фона на вече загубените средства и на фона на

градския автомобилен транспорт, от който безспорно имат нужда общините с оглед на запрашеност, шумов фон и така нататък, но това не е приоритет на фона на огромната потребност, която има във ВиК сектора. Тези средства трябва да отидат по предназначение, защото средствата, с които разполагаме, ако бъдат ефективни, на 100% реализирани във ВиК сектора, ще дадат рамка само от 20 30% изпълнение на целите, които стоят за постигане пред нас. В това отношение считам, че промените, които предлагаме с оглед уреждане на проблемите със собствеността и експлоатацията на ВиК инфраструктурата, са наложителни. Ние не подхождаме на парче, а напротив, като пожарна искаме да спасим тези средства, да се намери правилното решение, да имаме позиция – бекграунд база, на която да се проведе активен и ефективен диалог с Европейската комисия, така че тези три проекта

представителите на Европейската комисия в нашата страна, с Министерството на финансите и представители на Столична община. Успяхме да постигнем рамка и модел,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

Изпълнявайки собствената си препоръка, няма да отвръщам на политическите закачки на господин Чакъров, а ще направя само две изключително важни уточнения. Първо, Оперативна програма „Околна среда” до момента не е губила пари, не е губила нито стотинка. Надявам се да не продължи да губи тази, следващата и по-следващата година, доколкото крайният срок за плащанията е 2015 г. Ще стискам палци и каквото е необходимо, ще помагам, за да да не загуби средства. Още едно важно уточнение. Не знам дали беше случайно или целенасочено объркване, когато говорим за допустимостта на данък добавена стойност. Ако прегледате внимателно действащия законодателен пакет от текущия програмен период, ще обърнете внимание, че към 2009, 2010, 2011 г. данъкът добавена стойност е допустим разход, стига ДДС да не е възстановим. Това е императивно уредено. Въпросното писмо и ситуацията, в която се намира в момента България, се дължи на друго. Това е едно решение на Европейския съд от месец септември миналата година, решение императивно се забранява покриването на данък добавена стойност. Специално случаят, който ни интересува, са проектите във водния сектор. Това е конкретната ситуация. Спрямо действащото законодателство допреди решението на Европейския съд данък добавена стойност е допустим разход, стига ДДС да не е възстановимо. Ситуацията се променя с решенията на Европейския съд от септември миналата година. Единствено в полза на яснотата. Благодаря.

сте имали по-различна позиция. Всъщност отклоняването на средства за мен е един вид загуба. По-скоро това имах предвид и държа да уточня, защото средствата, които са заложени – над 1 млрд. евро, трябва да бъдат инвестирани от моя гледна точка с оглед на потребностите, изразявам тази моя позиция от трибуната на единствено и само във ВиК сектора, където потребностите са огромни. Имаме нужда от пречистване на водите в цялата страна, по Черноморието, където трябва да бъдат инвестирани тези средства, за да се мултиплицира ефектът, там да имаме чисти води. Не, че в момента не отговарят на критериите, но добре е да имаме цялостно пречистване на отпадните води по Черноморието и в цялата страна. Що се отнася до фактологията, която предложихте, тя ми е известна, но считам, че с промените, които ние предлагаме с колегите, ще се постигне по-добра нормативна база, на базата на която ние да имаме нашите основания и нашите представители в изпълнителната власт да водят по-ефективен диалог с представителите на Европейската комисия. Има и друг момент, който момент, който трябва да влезе в съображение – едва ли е редно и допустимо, аз си позволявам да изразя това от проекти, които досега са се реализирали, да бъдат третирани по един начин, впоследствие да бъдат третирани за един програмен период по друг начин, с оглед на данъчния кредит. Но нека ние да свършим необходимото от наша страна като законодатели и нашите представители в изпълнителната власт да имат всички основания да отстояват позициите и интересите такива, каквито трябва да бъдат защитени, и на гражданите в Република България като страна членка в Европейския съюз. Благодаря.

(ГЕРБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Взимам повод от последните думи от изказването на господин Чакъров, който призова към активен диалог с Европейската комисия. Това, което предизвиква поредното решение на парче – решение, което господин Чакъров нарече пожарна акция, аварийна акция за спасяване на положението – предизвиква у мен дежавю. Спомням си времето в началото на месец юли 2009 г., когато отново същите вносители на пожар направиха промени в Закона за водите, за да опитат да спасят Оперативна програма „Околна среда“, защото в началото на месец юли господин Чакъров лично спря две покани за проектни предложения с готови проекти, предложени от общините на стойност над 1 млрд. лв. Дълга е историята на Закона за водите, дълга е историята на промените в този закон. И, както казах по-рано, а и госпожа Павлова в своето изказване, това е поредната акция на парче, акция, която, както и други подобни в скоби само ще визирам наскоро приетия Меморандум за спиране на строежите по Черноморското крайбрежие, по никакъв начин не адресира реалните проблеми, по никакъв начин не отговаря на въпросите, които продължават да стоят отворени, по никакъв начин не дава визия за бъдещо устойчиво развитие. В случая говорим за ВиК сектора – един изключително важен сектор, за жалост един от най-нереформираните, един сектор от изключително важно стратегическо значение за България. Това е сектор, който дълги години беше недофинансиран и който има уникалния шанс с помощта на европейските фондове да модернизира съществуващите ВиК системи и да подпомогне доизграждането на нови с цел привеждането в съответствие с европейското екологично законодателство, и не само, с основните принципи, които са заложени в него, а именно принципът за възстановяване на разходите за водните услуги, принципът „Замърсителят плаща“. Това са принципи, които са заложени като изискване във фазата на програмиране на следващия програмен период от страна на Европейската комисия, както така наречените „предварителни условности”. И макар тук да беше упоменато, че част от мотивите касаят привеждане в съответствие с изискванията за изпълнение на предварителните условности, тази частична промяна, която се предлага, по никакъв начин не осигурява прилагане на водната реформа. Това са технически, козметични промени, които де факто се опитват да адресират и да разрешат един проблем, зададен със законопроекта, който беше приет в началото на 2009 г. – закон, който целеше привеждането на сектора в съответствие със законодателството, но създаде мъртви текстове, текстове, които така и не сработиха, създаде възможност на България да продължава да не може да реализира водната реформа. Това, което се предлага, са наистина само едни текстове, които касаят прехвърляне на активите от ВиК дружествата към публичните субекти. Но в тези промени не са засегнати важните въпроси, които биха ни осигурили съответствие с рамковата директива за водите, с директивата за градските отпадъчни води, с директивата за питейните води, с пътната карта за ресурсна ефективност на Европа, с доктрината за водите на Европа. Това са стратегически документи, които трябва да бъдат приложени и към които България трябва да подходи отговорно, ако желаем да получим необходимото финансиране и през следващия програмен период. А то наистина е необходимо, бих казала от въпиюща нужда е България от свеж ресурс, за да се осигури инвестиция в този отрасъл. Защото нуждите са огромни, те са свързани със социалното положение на българите, те са свързани с осигуряването на качествени услуги, те са свързани с осигуряването на поддържане на добрия екологичен статус на българските води и съответно прилагането на закона и изискванията ние да целим опазването на природните ресурси, какъвто е водата. Водата е и стратегически ресурс. ресурс. Аз не смятам, че този законопроект може да бъде подкрепен поради простата причина, че, както казах, това е поредно необмислено решение, взето по непрозрачен начин, без да бъдат взети становища от Националното сдружение на общините, които са пряко засегнати от промените в закона; от ВиК операторите, които ще бъдат изпълнители на голяма част от регламентираните изисквания в това предложение; от Министерството на финансите,

Министерството на финансите е институцията, която е необходимо да се произнесе по повод възникналия казус с ДДС. Господин Чакъров спомена, че е необходим активен диалог с Европейската комисия. Аз бих насърчила настоящото правителство да установи такъв диалог и да го поддържа, защото, както сам упоменахте, това решение се взема от Европейската комисия в края на програмния период – последната година от седемгодишния програмен период. До този момент всички проекти, които са одобрявани – както от Европейската комисия, така и от управляващия орган, са с допустимо ДДС, което е невъзстановимо по смисъла на българското законодателство. Каква е причината точно сега Европейската комисия да подходи по този начин и дали е възможно България да защити своята позиция? Защото тук възникват въпроси, свързани, ако щете, с неравнопоставено третиране на субектите – нещо, върху което трябва да се работи, а не на пожар да се приемат промени в закони, за които не е ясно до какви последствия биха могли да доведат. доведат. Вие говорите за трите големи проекта, те са четири всъщност, входирани в Европейската комисия – Асеновград, Добрич, Пловдив и Плевен, при които, ако ДДС не бъде признат като допустим разход, максимумът на обема ДДС би бил от порядъка на 80 милиона.

Как, господин Чакъров, и как, господин Михалевски, биха се третирали тези проекти, които в момента са в изпълнение? Дали са оценени последствията, дали са обсъдени механизмите, по които ще стане третирането на тези проекти? Мисля, че за пореден път не е направена оценка на въздействието на промените, които Вие предлагате, по отношение на текущата ситуация. Не смятам, че това е отговор на въпросите, които са свързани и с програмирането за следващия период, защото е безспорно, че водната реформа трябва да бъде реализирана. Документите за това са готови – разполагаме с Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор, разполагаме вече и с подготвената Стратегия за развитие на ВиК сектора, разработена с помощта на Световната банка и редица експерти.

която безспорно ще ни доведе до реализацията на целесъобразни и ефективни проекти, които ще изпълнят целите, които имаме като държава – членка на Европейския съюз,

Дали е консултирано това с тях? Дали има механизми, които могат да подпомогнат общините, ако в този момент за текущите договори се осъществи някаква промяна, регламентирана от Вашите предложения? Това е нещо, което все още чака отговор. Какъв е статусът на асоциациите по ВиК – нещо, което продължава да стои отворено като въпрос, какъв субект са те, какви са техните правомощия? По какъв начин се прехвърля собствеността върху активите от общините към ВиК асоциациите и съответно от асоциациите към ВиК операторите?

по-ясни регламенти? Дълбоко се съмнявам в това и Ви призовавам да преразгледате предложения от Вас законопроект. Както споменах, има готов законопроект, който отчита всички аспекти, за които говорих. Смятам, че е удачно, редно, целесъобразно, отговорно, разумно всички ние да работим за реализацията и прилагането на ВиК реформата, защото тук става въпрос за изключително важен, стратегически сектор. Благодаря Ви.

последните три-четири години дълго сме говорили с Вас на тази тема и през трибуната на Народното събрание, и извън Събранието – няма да се изкушите да употребите темата за политиканстване,

тема. В пó предното правителство, когато ние носихме отговорността, няколко години работихме по темата какво и как да се случи, опирайки се на опита преди нас. То не се е появило отнякъде просто така и ние да сме първите, които сме се занимавали. След изключително широки разговори с всички заинтересовани страни, след изключително добра подкрепа и експертиза на Световната банка достигнахме до извода, че решителният знак на реформата е да направим собствеността публична, за да няма изкушения, както с електроразпределителните дружества, тя да бъде приватизирана. Повярвайте, казвал съм от тази трибуна, тогава изследвахме всички възможности – от пълното одържавяване на системата до нейната тотална приватизация. Сметнахме, че общественият интерес, нагласите на гражданите, интересите на обществото и на бизнеса сочат в тази посока. И така беше структурирана реформата. Да, тогава имахме тежки спорове, дори и в нашето правителство – по времето на Четиридесетото Народно събрание, но достигнахме до стъпките и реформата, която трябваше да бъде извършена. Голямата крачка беше привличането на българските общини на страната на държавата, за да може да носят политическата отговорност за последващите действия и правилно да преценяват. Четири години,

три! Стоп! По време на нашето правителство създадохме условия да се направят паралелно и мастер плановете, осигурихме финансиране. Решихме как да се направят тези мастер планове, за да бъдат полезни и на държавата, и на ВиК операторите, и на обществото като цяло. На третата година от управлението, след като първата Ви работа, като дойдохте на власт, беше да спрете изпълнението на мастер плановете, при новото ръководство – на госпожа Павлова, разбраха, че това е важно и го рестартираха. До момента още го нямаме този мастер план. В този смисъл да ми говорите, че ние действаме на парче е най-малкото нечестно и несправедливо. Нищо на парче няма! Ние нищо не променяме – искаме да приложим пакета реформи. Още повече, в нон пейпъра на Йоханес Хан от 11 юли тази година до министър-председателя Орешарски ясно е написано, първият текст: „Приетите преди три години и половина реформи – не сте направили нищо”! От това послание по-ясно какво да ни кажат? Все отвън трябва да ни оценяват! Че то е въпрос на чест – и на Вас, и на нас, и на цяла България, да си свършим работата, а не някой да ни пише някакви писма! И сега в момента да казвате: „Изтеглете, защото трябва да направим в цялост нещата”, но извинявайте, имахте

Така че призовавам: дайте да се опитаме да покажем на българското общество, че разбираме момента. Всъщност нашето предложение касае да стартираме най-накрая реформата, да направим собствеността публична по нейния характер, по всички въпроси, свързани със стратегиите, с работите, като станат готови сега и мастерплановете, когато бъде готова окончателно Стратегията за ВиК, която се прави с помощта банка, нищо не пречи да се продължи дискусията, да се видят следващите необходими стъпки, които трябва да предприемем като законодател. Но сега да си разменяме такива реплики „нищо не правите, то е фрагментарно”... Госпожо Василева, не е фрагментарно. По същество какво представлява реформата? Да променим корпоративната публична собственост. Това предлагаме, и да натоварим с политическа отговорност българските общини – органът на местното самоуправление по Конституцията, и държавата. Това е генезисът на реформата. И да го оценявате, че е фрагментарно, не е честно. Затова, колеги от ГЕРБ, мисля, че Вие съзнавате необходимостта и ще бъде висок знак на Вашата отговорност да подкрепите този законопроект. С удоволствие сте добре дошли в комисията, добре дошли сте за предложения, каквото е необходимо – между първо и второ четене, но важното е да покажем, че можем да даваме резултат. Всичко друго е от дявола. Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Михалевски, ще си позволя да изразя несъгласие с част от изказаните от Вас тèзи преди малко. По принцип аз съм за реформите, заложени в закона, и част от които са онези, които Вие предлагате във Вашия Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, но не мога да приема, че години нищо не се е случило. Да, не се е случило, но Вие във Вашето предложение анализирате ли причините за това нищо да не се случи за тези четири години? Ако сте ги анализирали, къде са показани те, защото аз не мога да приема, че разписаните тогава срокове шест плюс шест плюс три месеца, сега съкратени на осем месеца, ще се случат?! По каква причина? Кое се е променило, та общините и ВиК дружествата сега изведнъж ще се забързат?! Как ще се случи това? Аз съм „за”! Това трябва да се случи час по-скоро. Отдавна трябваше да се случи. Но как сега ще стане това, след като този механизъм не е ясен? Вие просто съкращавате сроковете. Има нещо основно като проблем това да не се случи тези четири години. Във Вашето предложение не личи, че Вие сте намерили тази причина и начина по който тя да бъде отстранена. Да, това трябва да бъде направено. Казвам го като мое лично убеждение. Крайно време е собствеността да бъде изяснена, прехвърлена и направена публична. Това е безспорно. За година и половина като председател на тази комисия направих всичко възможно. Вие наистина участвахте. Повечето от Вашите предложения бяха приети от комисията и са влезли в Закона за водите, който предложихме. За съжаление не мина до края на

проблеми и взаимоотношения, защото не е само проблемът със собствеността. Проблем са взаимоотношенията между общините и операторите, общините и асоциациите. Защо все още тези асоциации са кухи? Защо все още има асоциации, които не са стартирали? Не са даже и направени! Защо караме общините да предоставят собствеността си априори и императивно на тази асоциация, ако те не желаят това?! Защо игнорираме органите за местно самоуправление? Бе казано, че липсва становище на Сдружението на общините. Вие казахте: „Днес се събират”. Задължително трябва да чуем какво мислят те. Защото отговорността по този закон е основно на общините. Ние прехвърляме на тях отговорността – да се разпореждат, да управляват, да изграждат тази система. Вашите предложения са част от онзи, от големия закон. Аз поддържам тезата на колегите, че ако трябва да правим нещо, ако трябва да правим реформа във водите, трябва да я правим цялостно, а не на парче, защото по този начин решаваме само една малка част, но големият проблем си остава. И аз не съм убеден, че той ще бъде решен с предложените промени в закона. Благодаря.

Уважаеми господин Михалевски, безспорно имаме консенсус по най-важния и значим въпрос, а той е, че водната реформа трябва да бъде реализирана. Що се отнася до коментарите, изложени дотук, бих желала отново да реферирам към неяснотите, които продължават да стоят на дневен ред. Вие твърдите, че с тези промени се изчистват взаимоотношенията между основните субекти във ВиК сектора. Аз смятам, че чрез предложените промени не се дава яснота относно взаимоотношенията между общини, асоциации по ВиК и оператор. Да, има доста тестове, които касаят взаимоотношенията между ВиК асоциациите и операторите. Но по какъв начин общините ще предоставят на асоциациите своите активи? Дали това ще бъде предоставяне на собственост, дали ще бъде право на управление, дали ВиК асоциациите ще имат право да се разпореждат с тези активи? Това са въпроси, пряко свързани с взаимоотношенията в икономически план, с взаимоотношенията, които имат пряко отношение към генерирането или възстановяването на ДДС. Това са въпроси, на които трябва да дадете отговор преди да предлагате подобни промени. Лично аз съм Ви благодарна за конструктивните дебати, които имахме по време на разглеждането на Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор. Мисля, че по голяма част от темите имахме общо разбиране за това, че е необходимо в целия воден сектор да постигнем интегрираност и устойчивост. Точно тогава, господин Михалевски, ние многократно сме коментирали темата, свързана с регионализацията, която от своя страна води пряко към създаването на ефективен и устойчив сектор. Нищо от това не виждам във Вашето предложение. Говорихме за окрупняване на ВиК операторите, за принципите на регионализацията

Уважаеми колеги, Националното сдружение на общините в Република България още от 2009 г., а и сега

Аз не казвам, че ефектите от мащаба може да бъдат полезни, но за да се стигне до тях, трябва да има консенсус с българските общини. Такъв нямаме и към момента. Така че това да се предпоставя и да се поставя като условие, не е честно и не е възможно в момента. Трябва да бъдем реалисти. Господин Татарски, основният фактор, заради който не се случи водната реформа, е субективен. Първите две години на управлението на МРРБ при управлението на Вашето правителство нямаше кой да се занимава с този сектор. Просто нямаше нито министър, нито заместник-министър. Този сектор беше сложен настрани и сега новото министерство и в лицето на господин Симидчиев, аз съм сигурен, че те ще решат този проблем и под нашия натиск, разбира се, съвместно с Вас – всички ние. Така че това е причината да не се случи водната реформа. се случи водната реформа. Преди малко пропуснах да кажа, господин Дончев правилно отбеляза, защо не се е стигнало дотук и кога бил допустим, и кога недопустим разходът ДДС. Вижте каква е фактическата ситуация. По всички наши законови и подзаконови актове и в момента, когато ДДС-то е възстановим разход, той е недопустим при изпълнение на проектите. За да стане такъв обаче, ние трябваше да сме реализирали водната реформа, защото това означаваше всички активи, които изграждаме, да имат публичен характер, да бъдат да бъдат предоставени на оператора, операторът да води амортизационна политика, каквато е и икономическата логика, и нашият дългосрочен интерес, и нашите европейски партньори изискват от нас. Ако това се беше случило и сработеха двете неща, те щяха да начисляват върху цената на услугата ДДС, в чийто компонент ще бъдат амортизациите и тогава разходът е възстановим. Тогава щяхме да сме придобили правото на данъчен кредит. Ние изпаднахме в абсурдна ситуация – общините да се мъчат да изграждат активите, тези активи да не стоят никъде в пространството, въпреки че има законодателство, което казва къде трябва да стоят. Това беше абсурдът на ситуацията. И стигнахме дотам, че Европейската комисия в прав текст да ни казва какво трябва да правим. Ако ние бяхме реализирали реформата преди три години, преди две години, сега нямаше да бъдем в този казус, така че по-добре да се захванем за работа. И още веднъж Ви призовавам – подкрепете закона.

колеги, ако няма други изказвания, ще закрия дебата. Моля да поканите народните представители в залата, предстои ни гласуване.

имате желание за процедурно предложение. Заповядайте на трибуната да го направите.

След като има такова предложение, длъжен съм да го уважа, поради което, уважаеми дами и господа, процедура по прегласуване на докладвания законопроект. Моля, режим на гласуване.

Уважаеми господин председателстващ, правя процедурно предложение срокът за предложения между първо и второ четене да бъде съкратен до 18,00 ч., вторник, 30 юли.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати“.

Преди да започна доклада – едно процедурно предложение за допускане в залата на Снежана Колева – държавен експерт от Министерството на финансите,

Благодаря. Това е предложението, моля, режим на гласуване.

прекратете гласуването, да видим резултата. Гласували 79 народни представители: за 78,

Да, ще има процедура по начина на водене. Ще Ви моля да взимате думата от място, но сега – заповядайте. Благодаря, господин председател. Не е възможно да взимам думата от място, защото няма такава техническа възможност. На местата ни няма микрофони, надявам се виждате. Достатъчно дълго вдигах ръка от място, така както по правилник се иска думата от народен представител. Това, че Вие пропускате да поглеждате в дясно стоящите от Вас и не отразявате

поредната порочна практика от това управляващо мнозинство – погазване на парламентарните правила, погазване на Правилника на Народното събрание. Аз очаквах, че Вие, като парламентарист с дълъг опит, няма да си позволите повече от минута и тридесет секунди да призовавате народните представители да влязат в залата, за да се събере кворумът на това Народно събрание.

поведението на господин Миков, който си позволи от Сърбия някъде да закрива заседание на Парламента на господин Миков, който си позволи да допуска парламентарно поведение на един лидер, стоящ под една пластмасова маса. Съветвам Ви да се придържате към правилата на работа на Народното събрание. Мисля, че то ще изглежда далеч по-достойно в този случай. Чуваме ли се вече? Продължаваме със заявки за процедури.

Има едно искане за лично обяснение и едно искане за изявление от името на парламентарна група. Господин Станилов, да дадем предимство на председателя на Парламента да каже личното си обяснение и тогава от името на парламентарна група ще имате тази възможност да направите изявление. Моля Ви за тишина в залата, заседанието продължава. До края на работния ден Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители, не смятах да взимам отношение по една лъжа, която се тиражира от два дни по повод на мое официално посещение в Република Имах официални срещи с председателя на Парламента, с Президента на Република Сърбия и с министър-председателя на Република Сърбия. Лидерът на една парламентарна група си позволи за пореден път да лъже чрез медиите. Колеги ме убеждаваха, че трябва по-рано да опровергаят това. Аз реших, че не си струва да влизаш в обяснения по въпроси, които са безспорни

без грам отговорност, съм длъжен да кажа, че това, което заяви Бойко Борисов, е една голяма, поредна негова лъжа. Благодаря Ви.

От името на Парламентарната група на „Атака” и като човек, който от тази трибуна не напада никога лично и никога не се е държал безпринципно, нагло и невъзпитано, се обръщам към колегите от ГЕРБ да им кажа следното нещо. Уважаеми колеги, когато крещите срещу „Атака”, много Ви моля да си спомните как си направихте правителство с нашите гласове и това беше въпрос на чест за нас ДПС и „Атака”), която не е влизала никога в управлението и даваше надежда, че ще свърши нещо за България. За нас беше чест, давам Ви почтената си, честната си дума. Аз съм гласувал тогава За благодарност зловещият човек господин Цветанов екзекутира Парламентарната група на „Атака” с гнусни методи и Вие тогава не крещяхте, нали? И си мислите, че всичко беше в ред и всичко е много добре и така трябва.

(Ръкопляскания.) Вие чували ли сте някога думата „чест”? Знаете ли колко симпатични хора има сред Вас и колко хора, които разбират от нещата? Само че не свършихте нищо!

Така каза българският народ, да бъде такова Народното събрание. То е легитимно Народно събрание! Вие не бива да се сърдите, и то най-малко на нас. Ние сме последните хора, които могат да се радват върху чуждото нещастие и да се радват, че положението е такова, което не е много добро. Затова се обръщам към всички, да престанем да крещим и да започнем да работим – може да излезе нещо! Този път може да излезе нещо. Но спазвайки онези принципи на правовата държава, на спазването на законите, защото онези, които атакуват Народното събрание отвън, не ги спазват. Знаете ли, че да се вземат заложници народни представители в Народното събрание, как се квалифицира в международното право това – ами като тероризъм. И куп други неща, не искам тук да ги изброявам, повечето от Вас ги знаят. Затова много Ви моля, може да се караме всякак,

за да докладвате текстовете на Закона за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати”, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 59 от 2006 г., изменен и допълнен в бр. 52 от 2007 г., бр.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди гласуването предлагам от името на Парламентарната група на ГЕРБ да се извърши поименна проверка на кворума.

С компютризираната система ли желаете, господин Главчев, или по друг начин? Господин Главчев предлага поименна проверка на кворума с изчитане на имената на народните представители. Като член на ръководството на парламентарната група има право на такава процедура.

Вие, колеги, които сте в залата и които не сте вдигнали ръка: Вие в залата ли сте, или не?!

Уважаеми колеги, обявявам резултата от поименната проверка. (Шум и реплики.) В залата са регистрирани, след поименно изчитане на имената на народните представители – 127 народни представители, което означава, че има кворум и нашето заседание продължава. реплики от ГЕРБ.) От името на парламентарна група? Да, заповядайте. Господин Красимир Велчев има думата да направи изказване от Парламентарната група на ГЕРБ. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За какво прибягнахме до тази процедура, така наречената „парламентарна процедура”. За тези, които не са тук, в това Народно събрание, искам да им кажа, че в предишното Народно събрание, тук присъстващи депутати от БСП прибягваха доста често към тази практика. Но каква е разликата? Тогава, въпреки техните опити, нито едно заседание не беше провалено. На мен, като председател на Парламентарната група, непрекъснато ми се обясняваше, че кворумът в залата е проблем на мнозинството. Аз не се уморих да повтарям, че ние не бяхме мнозинство, първо. Второ, че така в Парламент не се работи. Въпреки всичко тук имаше седмици наред в тази част – средната, тя беше част от средната, тоест в тази част на лявото пространство – колеги от дадена политическа сила цяла седмица не идваха на работа. Вярно, имат празненства, имат някакви празници – ние го уважавахме, уважаваме особено религиозните празници. Но от вчера, откакто сме тук с този тон, с този реваншизъм, искаме да Ви кажем, че пак ще излезем и няма да работим! Всеки човек има не само не само потребност да бъде уважаван, но когато ти уважаваш, насреща да срещаш такъв тон – подигравателен...?! Вие не забелязахте ли и сега, на което Вие ръкопляскахте и се смеехте, че на господин Борисов името беше прочетено пет пъти от председателстващия и Вие аплодирахте, и се радвахте. На Сергей Станишев, на господин Сидеров, на господин Местан – колко пъти се прочете името, че не са тука, в залата...?! Интересно е, че някои хора в ДПС са най-агресивни и активни – и точно те не са хората мюсюлмани, но това е друг въпрос. На мен ми е обидно, защото хората християни, дето при християнството един от

първата заплаха в обществото е етническият мир. Ние държим на този етнически мир и сме го доказали. В нашата организация има много, много мюсюлмани. С нищо не ги различаваме от останалите. Само искам да Ви кажа защо направихме това нещо? Да покажем на хората отвън, и на журналистите, че и в предишното Народно събрание, и тук – Вие за какво ни викахте тук, за какво настоявахте да влезем в Парламента?! За да може Вие да излезете, за да се повтори практиката от предишното Народно събрание – ние да седим да работим, Вие да правите политиките, като в момента. Затова искам да Ви кажа, колеги, че без уважение и без взаимно желание, ако ние вътре продължаваме да се държим така, така, хората отвън не само имат право, те ще минат и към по-остри действия и напрежението само ще расте. Благодаря Това беше изявление от името на парламентарна група, то неподлежи на коментар. Процедура по начина на водене – заповядайте, господин Михалевски. Уважаеми господин Бисеров, имам само една молба към Вас – призовете всички народни представители да уважават парламентарното време. Уважаеми колеги – обръщам се към всички, загубата от това Ваше упражнение, от тази Ваша мобилност и демонстрация костваше загуба на ценно време, което можеше да бъде полезно за българските граждани и българския бизнес.

Господин председател, госпожи и господа народни представители! Няма да ползвам максималното време, с което може да разполага парламентарната група. Вземам повод от изявлението на господин Велчев. Искам да обърна внимание, че аз не оспорвам голяма част на казаното от него. Призовавам всички народни представители и всички парламентарни групи в Народното събрание да не възпроизвеждат огледални модели на поведение, наложили се в последните няколко години и наистина само в краен случай, при много сериозни политически основания, да се занимават с тези методи на влизане и излизане, на нескончаеми проверки на кворума в залата, което наистина не допринася за утвърждаване на авторитета на Народното събрание. събрание. Аз се присъединявам към призива за конструктивен диалог между парламентарните групи. Дебатите могат да бъдат остри, могат да бъдат разделителни, но те трябва да бъдат по въпроси, които засягат българските граждани, а не нас самите тук, защото те не се интересуват от отношенията помежду ни, а в много случаи част от тях и не толерират воденето на разправии, които са откъснати от острите проблеми, стоящи пред България. Така че наистина, уважаеми народни представители, нека всяка една от парламентарните групи да направи своята преценка за това кой е моделът на поведение, който може да допринесе за отстояване интересите на хората, които са ни довели и доколкото тези интереси в някои случаи са различни, те да се проектират в нашите позиции и решения по същество, а не в използването на парламентарните процедури за взаимни разправии. (Ръкопляскания от КБ.) Използвам случая също да изразя моето положително отношение към предшестващото изявление на господин Станилов и мисля, че ние можем да покажем полезността на Народното събрание. Предлагам да се помисли във всички групи можем ли да предложим по няколко обединяващи приоритета, които наистина да подпомогнат работата на Народното събрание и ако това е възможно, да преценим как и в какъв момент да ги формулираме, така че да имаме обща платформа и също така достатъчно ясни, разграничими различия, които да покажат на обществото, че този Парламент може да работи и може да бъде институцията, която е център на политическия живот в България. Благодаря Ви за вниманието.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 5: „(5) Управляващите дружества, съответно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, се включват в сектора, към който принадлежат в рамките на групата. Ако не принадлежат изключително към един сектор в рамките на групата, те се прибавят към най-малкия

да не разглеждат групата като финансов конгломерат или да не прилагат разпоредбите на чл. 10, 11 или 13, ако смятат, че разглеждането на групата като финансов конгломерат или прилагането на тези разпоредби не е необходимо или ще е неподходящо

достига прага по ал. 1, но най-малкият сектор в групата не превишава левовата равностойност на 6 млрд. евро, БНБ и КФН могат по общо съгласие с другите съответни компетентни органи да решат да не разглеждат групата като финансов конгломерат или да не прилагат разпоредбите на чл. 10, 11 или 13, ако смятат, че разглеждането на групата като финансов конгломерат или прилагането на тези разпоредби не е необходимо или ще е неподходящо или подвеждащо по отношение на целите на допълнителния надзор.”

б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако лицето премести седалището си от държава членка в трета държава и са налице доказателства, че промяната е извършена с цел избягване прилагането на определен правен режим”; в) създава се т. 4: „4. изключат едно или повече участия в най-малкия финансов сектор, ако тези участия биха били решаващи за идентифицирането на даден финансов конгломерат, но взети заедно представляват незначителен интерес от гледна точка на целите на допълнителния надзор.” 6. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „ал. 7” се заменят с „ал. 9”.

11. Създава се ал. 15: „(15) Българската народна банка и Комисията за финансов надзор извършват веднъж годишно преглед на изключенията при упражняване на допълнителен надзор и преразглеждат количествените показатели, посочени в този член, и преценките, основани и преценките, основани на анализ на риска, които се прилагат по отношение на финансовите групи.”

§ 7: „§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3 т. 1 се изменя така: „1. правната, управленската и организационната структура на групата, включваща всички поднадзорни лица, нерегулирани дъщерни дружества и значими клонове, които са част от финансовия конгломерат, както и лицата с квалифицирано дялово участие до ниво краен собственик;” 2. Създават се нови ал. 9 и 10: „(9) Когато координатор от държава членка извършва стрес-тестове на ниво финансов конгломерат, БНБ и/или КФН, когато са съответни компетентни органи, сътрудничат на координатора. (10) Когато БНБ или КФН е координатор, предоставя на СКЕНО информацията,

Сътрудничеството и обменът на информация по Глава трета и упражняването на функциите по чл. 15 и при спазване изискванията за поверителност – с надзорните органи от трети държави, се извършват посредством надзорните колегии, посочени в чл. 92д и 92е от Закона за кредитните институции, съответно посредством комитетите за координация по смисъла на третия абзац от т. 2.2 от Протокола от Хелзинки.”

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8: „§ 8. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 1: а) точка 5 се изменя така: така: „5. „Поднадзорно лице” е кредитна институция, застраховател, презастраховател, инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.”; б) създават се т. 5а и 5б: „5a. „Лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд” е лице по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. 5б. „Презастраховател” е лице по чл. 8, ал. 2 от Кодекса за застраховането, лице, получило лиценз да извършва презастрахователна презастрахователна дейност от съответния компетентен орган на държава членка или на трета държава, или схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск по § 1, т. 44 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането.”;

каптивно застрахователно акционерно дружество, презастраховател или каптивен презастраховател, или застрахователен холдинг по чл. 27, ал. 1 от Кодекса за застраховането (застрахователен сектор);”

т. 13 се създава изречение второ: „Групата включва и подгрупите в нея.”; д) т. 15 се изменя така: „Компетентни органи” означава БНБ, когато във финансовия конгломерат има кредитна институция, КФН, когато във финансовия конгломерат има застраховател и/или презастраховател, и/или инвестиционен посредник и/или управляващо дружество, и/или лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, както и националните органи на другите държави членки, които са оправомощени по силата на нормативен нормативен акт да упражняват надзор над кредитните институции, и/или застрахователите, и/или презастрахователите, и/или инвестиционните посредници, и/или управляващите дружества, и/или лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове независимо дали на самостоятелна или на групова основа.” е) в т. 16, буква „а” накрая се поставя запетая и се добавя „включително върху крайното предприятие майка в сектора”; в т. 18 изречение първо се изменя така: „Концентрация на риск” са рисковите експозиции с евентуална загуба, която е достатъчно голяма, за да застраши платежоспособността или финансовото състояние на поднадзорните лица във финансовия конгломерат.” 2. В § 3 след думите

на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат

54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г.,

„(5) Каптивен застраховател е застрахователно акционерно дружество, което е собственост на финансово предприятие, което не е застраховател или презастраховател или застрахователна или презастрахователна група, или е собственост на нефинансово предприятие, който има за цел да осигурява застрахователно покритие изключително за рисковете на лицето или на лицата, които са негови собственици, или на лицето или на лицата от групата, в която участва каптивният застраховател. Обстоятелството, че застрахователно акционерно дружество е каптивно, се вписва в неговия устав. (6) За каптивен застраховател се прилагат разпоредбите за застрахователното акционерно дружество, доколкото не е предвидено друго в този кодекс.” 2. В чл. 23, ал. 3 изречение първо се изменя така: „Каптивен презастраховател е презастраховател, който е собственост на финансово предприятие, което не е застраховател или презастраховател или застрахователна или презастрахователна група, или е собственост на нефинансово предприятие, който има за цел да осигурява презастрахователно покритие изключително за рисковете на лицето или на лицата, които са негови негови собственици, или на лицето или на лицата от групата, в която участва каптивния презастраховател.” 3. В чл. 85: а) в заглавието след думата „холдинг” се добавя „финансов холдинг със смесена дейност”

холдинг” се поставя запетая и се добавя „финансовия холдинг със смесена дейност”; в) в ал. 7 след думите „презастраховател от трета държава” се добавя „финансов холдинг със смесена дейност”

Когато за финансов холдинг със смесена дейност се прилагат разпоредбите на този кодекс и на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, и по-специално по отношение на надзора, основан на риска, комисията или заместник-председателят могат след консултация с Българската народна банка или с друг компетентен орган от друга държава членка да приложат само разпоредбите на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. (10) Когато за финансов холдинг със смесена дейност се прилагат разпоредбите на този кодекс и на Закона за кредитните институции, и по-специално по отношение на надзора, основан на риска, комисията или заместник-председателят могат след консултация с Българската народна банка или с друг компетентен орган, осъществяващ консолидиран надзор върху банковия или инвестиционен сектор от друга държава членка, да приложат само разпоредбите, отнасящи се до най-значимия сектор по смисъла на чл. 3, ал. 1 и 3 от Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. (11) Комисията информира за решенията си по ал. 9 и 10 Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване.” 5. Създава се чл. 299а: „Включване на управляващите дружества и на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове в обхвата на допълнителния надзор по чл. 299 Чл. 299а. (1) За целите на надзора по чл. 299, ал. 1 се включват и управляващите дружества, както и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. (2) Когато лица по ал. 1 са част от застрахователна група, за тях съответно се прилагат разпоредбите за допълнителния надзор на застрахователите. (3) По отношение на лицата по ал. 1 комисията и заместник-председателят прилагат съответно правомощията, с които разполагат във връзка с упражняването на допълнителния надзор по чл. 299, ал. 1.”

Точката е изчерпана. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред:

внесен от Искра Фидосова и група народни представители, № 354-01-17 от 31 май 2013 г., внесен от Цветан Цветанов и група народни представители, и № 302-01-3 от 21 юни 2013 г., внесен от Министерския съвет. На свое заседание, проведено на 11 юли 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 354-01-7 от 28 май 2013 г., внесен от Искра Фидосова и група народни представители,

На заседанието присъстваха: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет, Пенка Богданова – заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура, Илия Ангелов – заместник-министър на правосъдието, Борислав Петков – директор на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”, Ирена Борисова – главен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”, и Атанаска Георгиева – директор на дирекция „Съвет по законодателство” в Министерството на правосъдието, Йордан Грамов – заместник-министър на вътрешните работи, Николай Нанков – началник на отдел „Нормотворческа дейност”, дирекция „Правнонормативна дейност”, Емилия Недева – Висш адвокатски съвет, и Димитър Бранков – заместник председател на Българската стопанска камара. По обсъжданите законопроекти в Комисията по правни въпроси постъпиха становища от Висшия съдебен съвет, Върховната касационна прокуратура, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Държавна агенция „Национална сигурност”, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Конфедерация на независимите синдикати в България.

за допълнително задължително пенсионно осигуряване или за задължително здравно осигуряване. Предлага се основание за наказателна отговорност да е налице, когато неплатените осигурителни осигурителни вноски са в големи размери и такива да бъдат онези, които надхвърлят три хиляди лева, а тези размери да се определят чрез създаване на нарочно законово определение в чл. 93, т. 29 от Наказателния кодекс. По подобие на съставите на данъчните престъпления, поведението ще е престъпление, когато е извършено чрез някой от изчерпателно изброените начини – обявяване на по нисък осигурителен доход от действителния, чрез неподаване на декларация или чрез подаване на декларация с невярно съдържание и така нататък. Предлага се субектът на престъплението да има качеството „длъжностно лице”, а работникът или служителят да не носят наказателна отговорност. За постигане на една от целите на криминализацията е предвиден по-леко наказуем състав – за случаите, когато дължимите вноски бъдат внесени преди приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд. С оглед правната сложност на дела от този вид проектът предлага подсъдността им да е на окръжен съд като първа инстанция. В част от постъпилите в Комисията по правни въпроси становища на различни органи и институции се изразява принципна подкрепа на предложения законопроект. В хода на обсъждането се изказаха и аргументи срещу предложеното законодателно решение. Криминализирането на неплащането на осигуровки се обосновава като създаване на механизъм за защита чрез наказателното право по модела за неплащане на данъци. От юридическа гледна точка обаче съществува разлика в характера на данъците и на осигуровките. Плащането на данъци е конституционно задължение на правните субекти (чл. 60 от Конституцията на Република България), а насрещна страна по правоотношението като титуляр на правото е държавата. Предвид значението на приходите от данъци за функционирането на държавата, са създадени механизмите за реализация на отговорност при неизпълнение на задължението за плащането им,

Титуляр на правото е осигуреното лице, а правилата на осигурителното законодателство са условията и редът за неговото упражняване. Плащането на осигурителните вноски е едно от условията за упражняването на правото, а възлагането на задължението на осигурителя да ги внася е гаранция, че при наличие и на другите условия осигуреното лице ще може да се ползва от всички други права, които са свързани с правото на осигуряване обезщетение за нетрудоспособност, право на пенсия, медицинско обслужване и така нататък. Последица от неизпълнението на задължението за осигурителна вноска е, че осигуреното лице няма да може да се ползва изобщо от тези права, или ще се ползва в по-малък обем. Тази разлика е основание за различните режими в специалното законодателство (данъчното и осигурителното) и поради това не е възможно и наказателноправната защита да е еднаква. Проектът всъщност Проектът всъщност това предлага. Разликата е само в субектите на престъпленията. При данъчните престъпления техен субект е субектът на данъчното задължение, който е определен в съответния данъчен закон. Предложението за криминализиране на неплащането на осигуровки в този проект предвижда субект – „длъжностно лице”, тоест лице, което е включено в определението по чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс, отчита връзката с осигурителното законодателство, което определя осигурителя (чл. 5 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 34 от Закона за здравното осигуряване) като титуляр на задължението да се внася целият размер осигурителни вноски или част от него. Резултатът от това предложение е, че наказателната отговорност се обвързва не с лицата, върху които тежи задължението за внасяне на осигуровки, тоест работодателя, а върху неговите служители, които имат качеството „длъжностни лица”. Наред с това проектът изобщо не предвижда да се търси наказателна отговорност на самоосигуряващите се лица, тъй като те не се включват в категориите лица, които имат качеството „длъжностно лице” по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. Единственото изключение са нотариусите и частните съдебни изпълнители. Диференциация от този род би създала сериозни притеснения относно спазването на принципа за равенство на гражданите пред закона. Проблемът не би могъл да се реши само с механичната замяна на термина „длъжностно лице” с термина „осигурител или работодател”, защото съставът на престъплението, както е предложен, определя и начин на извършване престъплението – чрез обявен размер на осигурителен доход, неподадена декларация, подадена невярна декларация и така нататък. Правилата на нормотворческата техника за създаване на бланкетни наказателноправни норми изискват при формулирането на признаците на състава на престъплението да се отчитат правилата от специалното законодателство, чрез което този състав ще се попълва. В конкретния случай това са правилата на осигурителното законодателство, които определят кой и при какви условия трябва да извърши описаните дейности. Предложението за чл. 260а, ал. 1 от обсъждания Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс по същество не отчита тази връзка, а създава собствени за наказателното право правила за изпълнение на задължението за внасяне на осигурителни вноски.

и при реанимиране на идеята през 2009 г., както и при внасянето на подобен проект през 2012 г., като че ли се заобикаля директният отговор на въпроса на какво се дава защита всъщност – на осигуреното лице като гаранция за нормалното упражняване на правата, които се пораждат от правото на осигуряване, или на държавата относно постъпленията от осигурителни вноски в бюджета. Ако защитата беше насочена към осигуреното лице, би следвало реализацията на наказателната отговорност допринася за възстановяване на възможността осигуреният да си използва пълния обем права, които са свързани с правото му на осигуряване. Когато осигурителят не е изпълнил задължението си, реализацията на наказателната отговорност срещу него няма да доведе до автоматично възстановяване на правата на осигуреното лице. За постигане на този резултат ще трябва да се прилагат механизмите на осигурителното законодателство. Ако производството е срещу самия осигурител, няма никакви гаранции, че той ще се възползва от възможността по предложената ал. 4 да внесе дължимите вноски, за да бъде наказан по-леко. Дори напротив практиката по данъчните престъпления показва точно обратната тенденция за спорадично използване на тази възможност. Поради това наказателноправната защита ще бъде защита само на постъпленията в бюджета, а не и на осигуреното лице. При предходни обсъждания на сходните предложения за криминализиране беше поставен и въпросът означава ли тази законодателна инициатива, че държавата признава невъзможността на съответните контролни органи да се справят с явлението. Кодексът за социално осигуряване възлага на органите на Националната агенция за приходите контролни функции по отношение на декларирането на данни и внасянето на осигуровки и предвижда в чл. 355 състави на административни нарушения, свързани с тези обстоятелства. Контролът за спазване на трудовото законодателство е възложен на Инспекцията по труда, а чл. 414, ал. 3 и 4 от Кодекса на труда предвижда състави на административни нарушения за неизпълнение на задълженията на работодателя по трудовото законодателство. При това с високи размери на санкциите. От юридическа гледна точка механизми за защита има и то чрез реализация на административна отговорност, чрез което обективно по-бързо се постига ефектът на наказването, в сравнение с реализацията на наказателната отговорност. Създаването на състав на престъпление не би следвало да се смята за освобождаване на тези контролни органи от задълженията им по специалното законодателство, а ще им възложи и допълнително такова да преценяват при всяка проверка дали има данни за престъплението и при установяване на такива да се изпраща на прокуратурата. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше представен от Илия Ангелов, заместник-министър на правосъдието. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, и този, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители, са свързани с въвеждането в Наказателния кодекс на Директива 2011/36/ЕС на Европейския на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и замяна на Рамково решение на Съвета, чийто срок за транспониране изтече на 6 април 2013 г. Тази директива надгражда стандартите на Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, ратифицирана и влязла в сила за Република България от 1 февруари 2008 г. Тъй като наказателното ни законодателство е приведено в съответствие с изискванията на Конвенцията, предложените проекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс съдържат само тези правила, които директивата добавя: целите в основните състави на трафика на хора се допълват с целта пострадалите да бъдат използвани за просия (§ 4, т. 1 и § 5); - създава се нов квалифициран състав за случаите, когато престъплението е извършено от длъжностно лице при или по повод службата му И в двата проекта се съдържа предложение за създаване на ново обстоятелство, изключващо вината – § 1. С него се въвежда изискването на чл. 8 от Директивата за отказ от наказателно преследване и неналагане на наказания на жертвата на трафика на хора. За приложимостта За приложимостта на това правило, същата норма изисква наличието на три кумулативни основания – деянието е извършено от лице, пострадало от трафик на хора, това лице е било принудено да извърши съответното престъпление и принудата и извършеното престъпление са пряко следствие от това, че лицето е пострадало от трафик на хора. Когато тези основания са налице, за престъплението, което пострадалият е извършил, не е виновен и за него не може да му се търси наказателна отговорност. И двата проекта съдържат и съответните изменения и допълнения в Закона за борба с трафика на хора и Закона за закрила на детето, които са свързани с транспонирането на същата Директива. В хода на обсъждането на законопроектите се формулираха няколко дискусионни въпроси: - и двата проекта съдържат предложение за ново обстоятелство, изключващо вината (§1), като определят и условията за неговото прилагане. Обвързването на такова обстоятелство с качеството на пострадалия и отчитането на начина, по който е бил мотивиран за извършването на престъплението, са новост за българското наказателно право. Поради това предложеното законодателно решение не се приема еднозначно и изисква внимателно обмисляне; двата проекта съдържат предложения за създаване на нови квалифициращи обстоятелства при престъпленията убийство и телесни повреди, за случаите когато те са извършени с цел отнемане на телесни органи, тъкани, течности или клетки. Доколкото тези предложения не са свързани с изисквания в цитираната Директива, се изказа мнение, се изказа мнение, че те следва да бъдат обсъдени в контекста на обсъждане на цялостната наказателна политика на Република България, изразена в нов Наказателен кодекс. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси: - с 0 гласа „за”, 8 „против” и 0 „въздържали се” предлага на Народното събрание да отхвърли на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-7/28.05.2013 г., внесен от Искра Фидосова и група народни представители; - с 8 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-17/31.05.2013 г., внесен от Цветан Цветанов и група народни представители; - с 8 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-3/21.06.2013 г., внесен от Министерския съвет.”